Hrvatska banka za obnovu i razvitak podnijela je Izvješće na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Anton Kovačev, predsjednik uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Izvolite. uvažene zastupnice i zastupnici. Ja ću nastojati biti kratak u uvodu a poslije stojim na raspolaganju za bilo kakvo pojašnjenje ili dodatno objašnjenje Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2009. godinu. Prije svega želim naglasiti da je financijska izvješća i reviziju poslovanja obavilo neovisno revizorsko društvo DEloit i izrazilo pozitivno mišljenje bez primjedbi na financijska izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2009. godinu. Isto tako godišnje Izvješće potvrđeno je od Hrvatske vlade 17. lipnja, Odbora za gospodarstvo 16. lipnja, Odbora za razvoj i obnovu 17. lipnja, i temeljnog Odbora za financije i državni proračun 30. lipnja. U Izvještajnoj godini dakle 2009. bilančna suma odnosno na kraju izvještajne godine, bilančna suma HBOR-a iznosila je 20 milijardi i 800 milijuna kuna i povećanje je 11% u odnosu na prethodnu 2008. godinu. Na kraju 2009. kapital je iznosio 6 milijardi 700 milijuna kuna, povećanje od 5% u odnosu na prethodnu godinu. Odobreni krediti su iznosili 6 milijardi 200 milijuna kuna. I ono što je najznačajnije taj iznos odobrenih kredita raspoređen je u tisuću 202 pojedina projekta. Struktura odobrenja je bila 14% za gospodarstvo, misli se na veliko gospodarstvo, 16% za malo i srednje poduzetništvo, 2% za infrastrukturu i čak 68% za poticanje izvoza, dakle kreditne programe poticanja izvoza, odnosno hrvatskih izvoznika. Mislimo da je to značajan podatak jer ako itko u ovoj svjetskoj gospodarskoj krizi onda su pogođeni izvoznici. Mi smo nastojali kroz sve naše programe posebno one kojima su isključivo namijenjeni izvoznicima dati podršku izvoznicima posebno pa kažem taj podatak da je 68% ukupnih kreditnih programa u 2009. odobreno izvoznicima je značajan. Izdane su garancije od 65 milijuna kuna ukupno i one se uglavnom odnose na izvozne bankarske garancije, isto podržavanje hrvatskog izvoza. Što se tiče mandatnih poslova, ukupna naša aktivnost odnosno poslovanje je iznosilo 2 milijarde i 500 milijuna. Imali smo dakle tisuću 457 odobrenja. Dakle, ti mandatni poslovi se uglavnom odnose na osiguranja koje HBOR radi u ime i za račun države. Isplatili smo i 10 odšteta u ukupnom iznosu od 2 milijuna i 700 tisuća kuna. I ono što je najvažnije nismo dirali Garantni fond dakle sve odštete koje su plaćene, plaćene su iz prihoda za osiguranja. Dakle, ukupno poslovanje HBOR-a kada se zbroji i naša osnovna djelatnosti, dakle kreditna aktivnost, izdana jamstva i poslovi u ime i za račun iznosila su 8 milijardi 700 milijuna kuna. Ako gledamo ukupnu aktivnost od osnutka HBOR-a '92. godine do zaključno 2009. ukupno poslovanje HBOR-a iznosilo je 79 milijardi 800 milijuna kuna. Ukupni prihodi u 2009. su bili 944 milijuna kuna, ukupni rashodi 778 milijuna kuna i iskazana dobit na kraju 2009. godine je bila 166 milijuna kuna. Ja ću isto kratko kazati strukturu našeg kreditnog portfelja. U A je klasificirano 91% naših ukupnih plasmana, B oko 9% i C nijedan. Vi dobro znate da smo na kraju 2008. imali problema sa izdanjem obveznica, odnosno tržište ne samo u Europi nego u čitavom svijetu je stalo i tada smo najavili da ćemo imati možda značajno smanjenje kreditne aktivnosti u 2009. najavili smo negdje od 25 do 30% smanjenje. Evo srećom to se nije obistinilo, mi smo imali podatak odnosno smanjenje kreditne aktivnosti za oko 5% u odnosu na prethodnu godinu. To smo u prvom redu osigurali dobrom dobrom suradnjom sa međunarodnim financijskim ustanovama, pa smo tako pribavili sredstva od KVF-a Njemačke banke za obnovu i razvitak u iznosu 45 milijuna eura, Centralne banke Vijeća Europe ECB-a 50 milijuna eura, za malo i srednje poduzetništvo. Od Europske investicijske banke EIB-a 250 milijuna eura, za malo i srednje poduzetništvo i projekte u velikim poduzećima. Od IBRD-a dakle Svjetske banke 100 milijuna eura. I ono što je najznačajnije mi smo od međunarodnih financijskih ustanova uspjeli pribaviti sredstva pod istim uvjetima kakve smo imali kakve smo ugovore potpisivali prije svjetske gospodarske i financijske krize. I time smo osigurali zadržavanje kamatnih stopa na razini koje smo imali prethodno, dakle u rasponu od 2 do 6% što smatram da je izuzetno značajno za hrvatsko gospodarstvo, odnosno hrvatske gospodarstvenike. Mi smo tijekom 2009. godine, već na početku godine u u svibnju donijeli 4 nova programa koja su bila prilagođena potrebama hrvatskog gospodarstva i smanjenju utjecaja svjetske gospodarske krize. Prvi program je bio kreditiranje proizvodnje, dakle kreditiranje pribavljanja obrtnih sredstava za proizvođače, jer smo smatrali da u oni najugroženiji krizom. Zatim kreditni program financiranja trajnih obrtnih sredstava na 5 godina uz godinu dana počeka, zahvaljujući razumijevanju kolega iz Europske investicijske banke jer naime prvotno je svih 250 milijuna eura bilo namijenjeno uvjeriti kolege iz EIB-a kako zahtjevi i potrebe za investiranjem u ovakvim uvjetima uvjetima krize nisu izraženi i nisu dostatni s obzirom na raspoloživa sredstva. I u dogovoru sa EIB-om smo polovicu tih ugovorenih sredstava prenamijenili za trajna obrtna sredstva. Zatim uveli smo novi kreditni program likvidnosti, poseban program poticanja izvoza sa Svjetskom bankom. I novi program IPARD-a želeći da se kao i kod prethodnih pretpristupnih fondova što veći iznos sredstava iz IPARD-a iskoristi. Uspostavili smo posebni program kreditiranja svih onih koji će dati zahtjev za korištenje tog predpristupnog fonda. HANFA je dala odobrenje za osnivanje Hrvatskog kreditnog osiguranja, dakle novog društva koje je HBOR osnovao zajedno sa kolegama iz Austrije OKB-om, gdje HBOR ima 51% vlasništvo tog novoosnovanog društva, a kolege iz Austrije odnosno OKB 49%. Dakle, to novo društvo je osnovano zbog usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije, jer dio poslova osiguranja koje smo do sada osiguravali u HBOR-u dakle osiguranje izvoza, tzv. utrživi rizici bilo je potrebno izdvojiti u posebno društvo koje će poslovati po tržišnim osnovama. Evo već je izdana prva polica osiguranja upravo 1. srpnja i nadamo se da će to novoosnovano društvo naći svoje mjesto i dati dodatnu potporu hrvatskim izvoznicima. Želim na kraju samo kazati da je u travnju održana godišnja Skupština EAPB-a, udruge razvojnih banaka Europe gdje je HBOR jedini član izvan država Europske unije, a u rujnu je održana već tradicionalna 8. međunarodna konferencija o poticanju izvoza koju organizira svake godine HBOR. Ja neću puno govoriti o 2010., ali samo nekoliko osnovnih obavijesti, ono što smo radili u prvih 6 mjeseci ove godine. Pribavili smo ponovno sredstva od međunarodnih financijskih ustanova, od CEB-a 50 milijuna eura, od EIB-a 250 milijuna eura i dodatnih 34 milijuna, od …/Govornik se ne razumije./… dovoljno sredstava kako bi izišli u susret svim potrebama hrvatskog gospodarstva. I jedan značajan podatka, dakle u prvih 5 mjeseci ove godine ukupna kreditna aktivnost HBOR-a je bila preko 4 milijarde kuna, odobreno 782 pojedinačna kredita, to je 56% povećanje naše kreditne aktivnosti u odnosu na dakle isto razdoblje od 5 mjeseci prošle godine. To nije samo značajno kao dobra naznaka poslovanja HBOR-a i u ovoj godini nego ipak oživljavanja gospodarstva i ulaganja ne samo u obrtnu sferu nego ulaganja i i u investicije odnosno u osnovna sredstva. Evo ja ne bih dužio, još jednom naglašavam da stojimo na raspolaganju za sva pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji sa sjednica odbora uzeti riječ? Ne. Da. Odbor za financije. Hvala Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 57. sjednici održanoj 30. lipnja 2010. godine Godišnje financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak i to kao matično radno tijelo. Nakon uvodnog izlaganja predsjednika uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak raspravljalo se o predmetnom izvješću, a najvažnija stajališta su bila takva da je pohvaljeno predmetno izvješće i dana je puna potpora radu Hrvatske banke za obnovu i razvitak zbog svoje poslovne politike kojom se prilagođava potrebama gospodarstva. To potvrđuje aktivno uključivanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak u provođenje mjera za gospodarski oporavak i razvitak koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. isto tako upozoreno je i da bi HBOR svoju poslovnu politiku ubuduće trebao sve više usmjeravati na davanje kredita preko poslovnih banaka, a smanjivati odnosno izbjegavati mogućnost izravnog kreditiranja zbog povećanog rizika. Posebnu pozornost treba posvetiti posvetiti i efikasnoj naplati izravno danih kredita. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Odluke o potvrđivanju Godišnjeg financijskog izvješća Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2009. godinu. Hvala Hvala lijepo. Odbor za razvoj? Ne. Poljoprivreda? Gospodarstvo? Nema interesa. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite, kolega Marić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, cijenjeni kolegice i kolege. Promatrajući period od 1992. do zaključno sa 2009. možemo uočiti da je veliki udio u kreditnoj aktivnosti u hrvatskom gospodarstvu otpadao cijelo to razdoblje na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Sami podatak da je u tom razdoblju odobreno kredita 26 tisuća,

117 odobrenja i nešto malo manje od 80 milijardi onda to sve upućuje na iznimno opsežan i važan posao koji je odradila Hrvatska banka za obnovu i razvitak od '92. do zaključno s 2009.-om. Važno je naglasiti da je ona brinula i o najviše onim segmentima, onim granama gospodarstva za koje nisu veliki interes pokazale hrvatske komercijalne banke. Brinula je i o regionalnom ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske, o čemu također komercijalne banke ne brinu. Njihov dakle doprinos je u tome velik, ali je brinula i o poticanju izvoza, o poticanju turističke djelatnosti, a znamo da komercijalne banke vrlo često ne potiču te grane, a ponekada i i ne odobravaju kreditne plasmane za pojedine gospodarske djelatnosti. Kod svih odobrenih kredita od '92. do 2009. 47% je bilo za poticaj izvoza, 30% za poticaj gospodarstva, a 13% za malo i srednje poduzetništvo. U 2009. godini došlo je do promjena u tim podacima, ponajviše zbog još izraženije potrebe poticanja malog i srednjeg poduzetništva, ali i izvoza. Tako da je u 2009. od svih kompletnih, ukupnih kreditnih aranžmana 68% je bilo u smjeru poticaja izvoza, a 16% malo i srednje poduzetništvo. I u 2009. aktivnost Hrvatske banke za obnovu i razvoj bila je na zavidnoj razini. Obrađeno je 1202 kredita odobrena u ukupnom iznosu nešto više od 6 milijardi kuna. Vrlo važno je da je smanjen, vrlo malo je smanjen ukupni plasman i to za 4% iako je bilo planirano znatno veće smanjenje ukupnog kreditnog plasmana, ali je povećan broj korisnika. To je vrlo bilo važno za održavanje poduzetništva i razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. U 2009. godini HBOR je nastupio na tržištu kapitala i zaduživao se i kod Europske investicijske banke i Njemačke razvojne banke i Svjetske banke, a najviše od Europske investicijske banke 250 milijuna eura. Uveo je i nove programe, programe financiranja obrtnih sredstava i to je bio jedan od najvažnijih programa s obzirom da je došlo do povećane nelikvidnosti u gospodarstvu sa dolaskom svjetske ekonomske krize. Po svim programima tih poticaja obrtnih sredstava i od trajnih obrtnih sredstava kreditiranja proizvodnje i povećanja likvidnosti i pripreme izvoza ukupno je odobreno 4,7 milijardi odnosno 77% ukupnih odobrenja i kreditnih plasmana. To je važna konstatacija da se vidi da je u pravo vrijeme kreditna aktivnost bila usmjerena tamo gdje je bila i najpotrebnija. Što je zapravo problem u svim gospodarstvima kad zahvati recesija i gospodarska kriza, što se tada događa i zašto je Hrvatska bila u jednoj posebno nepoželjnoj situaciji. Diljem svijeta u svim zemljama u recesiji došlo je do smanjenja pasivnih kamatnih stopa, do povećane kreditne aktivnosti komercijalnih banaka i do znatnog smanjenja kamatnih stopa na kreditne plasmane. Na žalost u Hrvatskoj se dogodio obrnuti slučaj. Došlo je do snažnog povećanja depozitnih kamatnih, tzv. pasivnih kamatnih stopa, došlo je do smanjenja kreditne aktivnosti, razina kreditne aktivnosti komercijalnih banaka se smanjila i došlo je čak i do povećanja i onako visokih kamatnih stopa na kreditne plasmane. A još više otežava na sve to situacija nedovoljna razvijenost tržišnih odnosa u hrvatskom gospodarstvu. I u takvim uvjetima upravo glavni teret je pao na na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i u takvim uvjetima Hrvatska banka za obnovu i razvitak je odgovorila ovim izazovnim vremenima i zapravo bila je ključna prevaga za uzdržavanje hrvatskog gospodarstva u ovim prijelomnim vremenima. Mnoge hrvatske tvrtke misle da mogu biti velike samo ako su velike u Hrvatskoj i ako dominiraju u Hrvatskoj. To je pogrešno mišljenje. Ni jedna svjetska tvrtka nije snažna, moćna i velika samo zato što je dominantna u svojoj državi. Jedan Phillips, jedna Nokia kad ne bi bile dominantne u drugim državama ne bi nikada možda nitko ni čuo za njih izvan Nizozemske, Njemačke ili Finske i ostali. Dominantan monopolistički položaj u svojoj domovini ne znači da je to i dobro i za gospodarstvo i za tu tvrtku. Močne tvrtke postaju samo ako prošire svoje poslove izvan svoje svoje domicilne zemlje. I ono što je najvažnije mi smo još jednom u posebno teškom momentu gdje je isto tako bila uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak velika, jer taj dominirajući položaj ako se ostvari u proizvodnji nije toliko problematičan. Na žalost u proizvodnji i nema dominantnih pozicija, ali ako se one pojavljuju u uslužnim djelatnostima i u trgovini onda je to nešto što još više opterećuje domaće gospodarstvo. Zato osim ovih pokazatelja koje sa povećanom kreditnom aktivnošću, sa nižim kamatnim stopama treba djelovati i sa razvijanjem tržišnih odnosa i jačanju konkurencije jer bez toga neće biti učinkovite ni ove mjere. A onda bi bile učinkovitije i mjere Hrvatske banke za obnovu i razvitak. ima toliko toga pozitivnog što treba istaknuti i uvijek treba istaknuti kad je nešto pozitivno, ali uvijek se pojavljuju i nepoželjne pojave. One su nus pojave na koje treba upozoriti, koje treba na vrijeme primijetiti i protiv kojih treba i poduzimati određene mjere. Tako primjer nije zabrinjavajuće ali je simptomatično i treba to uočiti i vidjeti da prihodi od kamata su rasli sa stopom 0,7%, a rashodi od kamata su rasli dvostruko većim tempom 1,5%. To je nešto što je u ovoj situaciji podnošljivo, ali što moramo imati u vidu prilikom daljnjih aktivnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Isto tako, malo prije u ime odbora sam kazao da je skrenuta pozornost na izravne plasmane Hrvatske banke za obnovu i razvitak i povećanu razinu rizika. Od 28% ukupnog portfelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak ili 6,9 milijardi kuna otpada na izravne plasmane. Oni se prate i po kreditnim programima i direkcijama kreditiranja. Poduzete su mnoge mjere što je vidljivo i u izvješću za smanjenje rizika i od analize klijenata, dodatnih analiza i financijskih izvješća, usavršavanjem i izobrazbom zaposlenika. Ali rizik se jedino može smanjiti rizik naplate sa kvalitetnijim jamstvom i sigurnim koretelarom. Na tome treba sve više raditi. A istina je ima i onih koji ne vraćaju uredno kredite i zapadaju u poteškoće, ali dovode i Hrvatsku banku za obnovu i razvitak u probleme. Postavlja se, odnosno javlja se potreba hitne intervencije u tom pogledu radi naplate svih potraživanja posebice onih za koje se zna da su došli u ogromne ogromne probleme i pred kojima je ili stečaj već otvoren ili pred kojima stečaj očekuje. Davanje impulsa onima koji su na izdisaju, a zna se unaprijed njihova sudbina je produžavanje agonije, povećavanje rizika, a nikako doprinos gospodarstvu i poduzetništvu. Znalo se kako će mnogi završiti. Zato je na vrijeme potrebno da država naplati svoja potraživanja, da državne institucije naplate potraživanja, a ne da se povećavaju. Imam pregled 10 najvećih izravnih dužnika na 31. prosinca 2009., gdje je ukupna dospjela potraživanja prelaze razinu stotinjak milijuna kuna. To je ipak signal da treba nešto hitno učiniti prema tim komitentima, jer za neke su već toliko jasna situacija da su otišle u stečaj, za neke sinoć se pojavila informacija na vijestima i teletekstu da su uhićeni, privedeni na informativni obavijesni razgovor. Od takvih tvrtki ne možemo očekivati da će vraćati kredite, prema takvim tvrtkama treba poduzeti sve moguće mjere radi naplate i zaštite interesa Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Isto tako upozorio bih o namjenskom korištenju kredita. Ako je jednoj tvrtki odobren kreditni plasman, dat kredit za poticaj izvoza, a on nije iskoristio taj taj dio kredita za poticaj izvoza, onda nije racionalno da se takvima automatski odobrava da ta neiskorištena sredstva ne vrate, nego da ih koriste kao obrtna sredstva, a i oni su isto tako, takve tvrtke u vrlo lošoj situaciji, to samo povećava rizik i dovodi u nepovoljan položaj Hrvatsku banku za obnovu i razvoj. Posebice treba skrenuti pozornost na jamstva. Založena prava drugog, trećeg, četvrtog, petog reda na kojem ima već neko …/Ne razumije se./… vlasništvo, to itekako utječe na povećanje rizika i mogućnost naplate potraživanja. Evo uz sve napomene, preporuke i pohvale i upute što bi trebalo i činiti ubuduće, klub HDZ-a podržava izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2009. godinu i glasovat će za njegovo prihvaćanje. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Predajem riječ uvaženom kolegi Davoru Bernardiću, koji će govoriti u ime kluba SDP-a. Izvolite kolega.

koju je obilježio pad industrijske proizvodnje, pad trgovine, pad bruto društvenog proizvoda, i ono što je najvažnije za Hrvatsku, ali ono što nas žalost neadekvatna reakcija Vlade. HABOR je osnovan po uzoru na njemački KFE još '92. godine, …/Ne razumije se./… je financijska institucija i specijaliziran je za izdavanje dugoročnih kredita poticaju izvoza, poticaju gospodarstva i poticaju svega onoga što Hrvatsku čini, tj. što može činiti rast bruto društvenog proizvoda. No međutim kad govorimo o tome onda treba isto tako reći da hrvatska Vlada nije ispunila zakonske obveze prema HABOR-u i uplatila iznos do 7 milijardi temeljnog kapitala iz državnog proračuna. Taj prijedlog je bio prijedlog zastupnika SDP-a, kao jedna u sklopu antirecesijskih mjera koja bi pojačala i kreditnu aktivnost, a koja bi oslobodila dio sredstava prijeko potrebnih za kreditiranje izvoznika, za kreditiranje gospodarstva u 2009. godini. međutim istine radi treba i reći da je politika HABOR-a u zadnjih 15, odnosno 17 godina neću reći nepromijenjena, ali po uzoru na neke međunarodne financijske institucije naš multiplikator kad je u usporedbi, znači multiplikator koji uspoređuje aktivu i temeljni kapital je neusporedivo manjim sa sličnim bankama u Europi, i to treba reći. To treba reći javno zato jer to je nedostatak dvije stvari. Same uprave HABOR-a koja nije osigurala da u 15 ili 17 godina taj multiplikator bude veći. I ekonomske politike, a prije svega ekonomske politike Vlade koja nije strateška i kao takva, kao strateška i sa odrednicama u blago je rečeno da nema obilježja ekonomske politike. Sad zašto to govorim i zašto je to važno? Zato jer se u krizi ogleda od ovakve jedne institucije kao što je HABOR i spremnost države na reakciju kad je u pitanju pomoć srednjim i malim poduzetnicima, svim gospodarstvenicima izvoznicima, a ako ona u godini krize umjesto da naraste, padne sa kreditnim plasmanima u iznosu od 5%, onda je činjenica da smo u problemu. Ja ću vas podsjetiti da je SDP predlagao 26 antirecesijskih mjera, čitav niz zakona, još 2009. godine kada je za to bilo vrijeme, kada je to radila i Europska Komisija, kada je to radio i SAD i kada se moglo sačuvati pokoje radno mjesto. U godinu i nešto dana izgubljeno je 100 tisuća radnih mjesta, radno mjesto je teže ponovno otvoriti nego ga sačuvati i kad zakasniste s reakcijom i kad jamstveni fond imate nakon godinu i pol pol dana od trenutka kad je Europa i kad je svijet reagirao na krizu, onda je jasno da taj jamstveni fond, pa i ovaj dio koji je HABOR preuzeo na sebe ne može zaživjeti. I nije zaživio. I apsurdno je da u toj istoj godini 2009. onaj dugoročno, dugoročno obilježje poslovanja, ono što bi poslovanje HABOR-a trebalo biti da financira dugoročne projekte, da financira izvoz, pretvara i otvara nove programe kreditiranja, a prvenstveno tu mislim na program kreditiranja likvidnosti, dakle to nikad nije bilo. HABOR nije kreditirao likvidnost, niti jedna takva institucija u svijetu i valjda smo po tome jedinstveni, ja ne znam kakvi su sad pokazatelji u ovim kriznim godinama, no činjenica je da je za likvidnost odobreno 13 kredita u iznosu od 240 milijun kuna. To je velik novac i htjeli bi znati koji su bili kriteriji za odobravanje kredita za likvidnost. Htjeli bi to znati, to u ovom izvješću nije napisano. A zašto za likvidnost? Zato jer je unutarnja nelikvidnost u državi, nepodmirene obaveze preko 27 milijardi kuna, zato jer nema sposobnosti, načina i volje da se taj problem sustavno riješi i kada preko 20 mjeseci nelikvidnost raste onda to više nije slučaj, onda to više nije želja, onda to više nije hir, onda je to ozbiljan problem koji treba rješavati a ne na njega gledati, riješit ćemo sutra, evo imamo rješenja, ništa se ne brinite, sve je spremno, jer to nije rješenje odgovorne fiskalne politike. To je rak rana koja je pojela u zadnjoj godini Hrvatsko gospodarstvo i zbog toga Hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini nastavlja sa padom. Taj pad neće biti drastičan no što je u prvom valu prošle godine bio no, međutim, činjenica je ono ono što je istina i činjenica da mi iz recesije ulazimo u ekonomsku depresiju, grebanje po dnu sa malim padom. Takva su očekivanja za period do kraja godine, a za sljedeću godinu biti ćemo također tu negdje. Nepodmirene obveze, to je nešto što SDP i koalicijski partneri probali riješiti preko tri prijedloga zakona, elegantno da država, tj. javna poduzeća u državnom vlasništvu podmire svoje obveze da se ne naručuje preko onoga što se može platiti kako bi se taj investicijski trend upumpavanja novca za narudžbe zaustavio kako bi imali stabilnu ekonomiju, na kraju krajeva kako bi ekonomija počela funkcionirati, ono što se na žalost dogodilo nije bila adekvatna reakcija i zato je 40 tisuća pravnih osoba insolventno i preko njih su ugrožena radna mjesta preko 90 tisuća ljudi u ovom trenutku u ovoj zemlji i pitanje je vremena pitanje je vremena kada će nekome od njih netko sutra reći da više ne rade. Taj nedostatak sigurnosti porezne konsolidacije, nestalnosti poreznog sustava koji je u prošloj godini obilježio i rast poreza koji postoje u Hrvatskom poreznom sustavu i uvođenje nekih novih poreza podsjetit ću trošarinu za mobilnu telefoniju, koju uz Hrvatsku ima samo Srbija što dovoljno govori o svemu, to je povećanje poreza na dodanu vrijednost koji nije upumpan u razvoj i strukturne reforme nego u zadržavanje likvidnosti budžeta opće države također set poreza parafiskalnih nameta koji su dodatno opteretili i gospodarstvo i građane. I u takvom okružju i okružju financijske nestabilnosti pa i u okružju u kojem susjedne države na ovom Balkanskom poluotoku također proživljavaju financijsku krizu, dužničku krizu zbog toga što su trošile izvan svojih mogućnosti, što su živjele izvan svojih mogućnosti, a bojim se da na tom putu na tom putu je i Hrvatska, neću reći na sličnom putu zato jer vjerujem da možemo naći načina da se uz pametne odluke, uz brze zakone, uz interventne mjere, uz razborito promišljanje, uz konsenzus oko bitnih pitanja i uz ono što se ne zove politikantstvo, izvučemo iz duboke strukturne krize. NO međutim, u tom okružju isto tako treba napomenuti da je nama kreditni rizik, rizik od investiranja, na kraju krajeva rizik koji za sobom vuče i veću cijenu kapitala u ovom trenutku za 50% veći nego prošle godine. To se mjeri spredom između Njemačke i Hrvatske obveznice, razlikom u prinosu, i ona je ovisno kako koja obveznica izdana sada između 395 i 409 ... što vam je dodatak na elementarnu kamatnu stopu od 3,5 i 4%. I vidite taj dodatk od 3,5 i 4% plaćaju samo hrvatski gospodarstvenici, plaćaju samo hrvatski građani na onu likvidnost i za taj dodatak od 3,5 i 4% je isključivo odgovorna Hrvatska vlada. To je ono što se zove rizik zemlje. 3,5% kamate ili 4% kamate od ukupne kamatne stope za njih je direktno odgovorna Hrvatska vlada. I stoga kada nema strukturnih reformi ili kada nema brzih prijedloga zakona nakon power point prezentacije ili slide showa onda se s pravom možemo zapitati kada ćemo to izvući izvući zemlju iz krize jer ne nazire se kraj, obično što bi trebalo raditi, što sve države rade je da paralelno sa restrukturiranjem smanjuju rashode ali isto tako nova zaduživanja kojih u Hrvatskoj će biti od strane centralne države, od strane s državom povezanih fondova, upumpavaju u strukturne reforme. Kada se taj novac upumpava u likvidnost, kada se taj novac upumpava u isplatu plaća onda to definitivno ne može donijeti rast i razvoj nego manjkavost porezne mase s kojom se Hrvatska suočava, budući da je u periodu u usporedbi s istim periodom prošle godine industrijska proizvodnja manja za 6%. I u takvim uvjetima vi sa ničim ne možete potaknuti rast pogotovo ako ste zaboravili pravilno i na vrijeme reagirati. Za kraj mogu reći da je izvjšće HBOR-a u skladu sa izvješćem o jednoj ekonomskoj politici koja postoji već skoro 20 godina, da je taj program svake godine nešto malo veći no bez ozbiljnijih promjena trendova i jačeg poticanja gospodarstva. Normalno je da jamstveni fond kao takav nije mogao živjeti budući da Hrvatska i Hrvatsko gospodarstvo nije dovoljno propusno da upije tu likvidnost da upije novčana sredstva koja bi se mogla u njega upumpati, one dobre firme koje postoje njima je zaduživanje i onako povoljno i onako lakše, a loše firme njima nitko ne želi dati kredit, nitko im ne želi odobriti sredstva, zato jer možda u tom trenutku odobravanju tih sredstava su otpustili neke ljude ili imaju ugovor o otkazu kod sebe u ladici. I u takvoj situaciji sigurno da nije dobro da ne postoji adekvatna reakcija i politika Vlade koja je u zadnjih 20 godina uz onaj nužni period premošćivanja prethodne Vlade na na čelu sa pokojnim premijerom Račanom, koji je sanirao postojeće efekte koji su bili trendovi 99. godine, ta politika je uglavnom stihijska i takav je odraz ovog izvješća HBOR-a. Bez velikih kreditnih aktivnosti, svake godine sa nekakvim rastom ili padom, sa malim multiplikatorom, puno manjim nego u razvijenim europskim zemljama, a to je rezultat opće nesigurnosti, nepovoljne investicijske klime i nesustavne ekonomske politike koja ima za cilj osigurati rast domaće proizvodnje. Jer samo rast domaće proizvodnje, stvaranje dodatne vrijednosti može osigurati dugoročno održivi razvoj u Hrvatskoj. Bez toga samo pričamo priču, prebacujemo lopticu na drugu stranu terena, pretakamo iz šuplje u prazno i jedemo svoju supstancu, jedemo svoju materiju. Na taj način se više ne može voditi ova zemlja i stoga je nužno ukoliko ne postoji volja, spremnost i snaga da se reforme, reformski zakoni i sve ono što je potrebno provedu da se ide na prijevremene izbore, izloži program i onda se vidi tko taj program može izrealizirati. Hvala. Na redu je klub HNS-a, HSU-a i uvaženi kolega zastupnik Zlatko Koračević. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Uprave sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Klub HNS-a i HSU-a podržat će ovo izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvoj kao i uvijek do sada. Izvješće koje na jedan vrlo korektan način govori o učinjenom. I posebno želim naglasiti na vrlo korektan način o učinjenom u okviru onih realnih mogućnosti na koje oni nisu mogli utjecati, ali koje mogućnosti i koje okvire im daje ili osigurava Vlada Republike Hrvatske. I sasvim siguran sam da ti potencijali nisu iskorišteni i da te mogućnosti u ovom izvješću nisu definirane konkretnim brojkama, ali iščitavanjem ovih brojki iščitavanjem ovog izvješća i ne samo ove godine nego svih ovih godina do sada, vidljivo je da je potencijal HBOR-a daleko snažniji, daleko veći nego

Da pošto je već rečeno pošto je već rekao kolega Marić da HBOR ima jedan snažan udio u kreditiranju hrvatskog gospodarstva, da jedan odličan alat u u komunikaciji sa komercijalnim bankama, to je sasvim sigurno točno. Međutim, upitno je i ključno je pitanje koliko smo mi dobro i kvalitetno taj alat iskoristili ili koliko dobro i kvalitetno smo stvorili jednu polugu stvorili jednu polugu HBOR-u našem gospodarstvu u trenutku kada su se komercijalne banke okrenule, normalno netko im je to dozvolio, nisu to oni slučajno napravili, su se okrenule od gospodarstva posebno proizvodnog gospodarstva, posebno proizvodnog gospodarstva izvozno orijentiranog sa uvjetno rečeno nisko dohodovnim proizvodom ili bolje rečeno radno intenzivne djelatnosti. Činjenica da mjere koje je Vlada vrlo pompozno najavila tokom 1. mjeseca

da nema, uvidjevši jednu bezidejnost kako i na koji način pomoći hrvatskom gospodarstvu tu mogućnost i tu šansu je prepoznao i guverner Rohatinski pa je oslobodila, najavila potencijal od 10 milijardi, oslobodila 3 milijarde koje su u kombinaciji zajedno sa HBOR-om i poslovnim bankama trebale otići u realni sektor u gospodarski sektor. Činjenica da po modelu A smo došli u jednu fazu iscrpljenosti. Na zadnjoj aukciji 5 aukcija od ponuđenog komercijalne banke su se javile svega za 1/3. prema prema tome, ostalo je neiskorištenog potencijala od prethodnih 4 aukcije iskorišteno je 800 milijuna. Ali sve to skupa i sve to zajedno je daleko od potencijala od 3 milijarde. daleko od potencijala od 3 milijarde. To govori o nečemu. Ministar financija tvrdi da naši poduzetnici nemaju programe, da naši poduzetnici imaju potencijal, imaju mogućnost, ali jednostavno ne prepoznaju šansu. Osobno mislim i mi u klubu HNS i HSU-a tvrdimo da je to jedan vrlo da je to jedan vrlo podcjenjivački odnos prema našem gospodarstvu i prema poduzetnicima. Mnogi naši poduzetnici sa svojim proizvodom poduzetnici sa svojim proizvodom ne tuku se samo na domaćem tržištu, dapače. Drvna industrija 80% svoje proizvodnje izvozi na vrlo tvrda tržišta. Zbog monetarnih gubitaka koje ti ljudi trpe već dugi niz godina, od kada smo fiksirali tečaj kune, oni svake godine plaćaju ceh između 10 i 15% samo kroz monetarni gubitak. I normalno da su iscrpljeni. I sigurno trebaju podršku i sigurno da trebaju pomoć. Međutim, oni nisu zanimljivi komercijalnim bankama. su se donosile ove mjere, mjere A i B, najavili smo mogući problem i najavili smo mogući takav ishod. I onda smo predlagali da se hrvatska Vlada odredi kakve mi to gospodarstvo želimo, koje su to gospodarske grane, koje gospodarske grane mi želimo poticati, koje gospodarske grane će potaknuti promjenu strukture našoj ekonomiji, koje gospodarske grane će potaknuti zapošljavanje, koje gospodarske grane će stvoriti pozitivan neto devizni efekt? Međutim, mi to ne znamo. Ja pitam, da li itko od vas to zna? Normalno da za to treba imati znanje, normalno da za to treba imati odgovornosti koje očito nedostaje kada govorimo o hrvatskoj Vladi. Ali sasvim sigurno kada bi hrvatska Vlada bila spremna preuzeti tu odgovornost i imala to znanje, da sasvim sigurno potencijal kojega ima HBOR-a bi snažnije došla do izražaja, gotovo sigurno. Jer onda o tome ne odlučuju komercijalne banke, o tome odlučuje Hrvatska banka za obnovu i razvoj temeljem strategije koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. I sasvim sigurno taj potencijal od 3 milijarde koji nije iskorišten, a s obzirom da je čitava priča krenula u potpuno krivom smjeru guverner Rohatinski je obustavio mogućnost daljnjeg oslobađanja do onih 10 milijardi koje su bile obećane. Model B totalni je fijasko. Dal naši poduzetnici nisu spremni investirati? Dal naši poduzetnici nemaju znanja i sposobnosti i potrebu za zamjenom tehnologije, instaliranjem produktivne tehnologije? Dal naši poduzetnici nemaju tržište? je činjenica da po modelu B zajedno s komercijalnim bankama, model B zajedno s komercijalnim bankama doživio totalni fijasko. Hrvatska banka za obnovu i razvoj ima znanja, ima iskustva, ima i sredstva. komercijalne banke bi trebale biti sretne da uopće Hrvatska banka za obnovu i razvoj želi s njima raditi aranžman. Međutim, ovu priču ne diktiramo mi nego je diktiraju komercijalne banke, samo zato jer nismo spremni preuzeti odgovornost. Treća stvar, kad je premijerka pozvala sve nas da damo svoj doprinos zajedničkom izlasku iz krize, to je naš zajednički posao, Hrvatska narodna stranka predložila je između ostalog i model A i model B u jednoj sasvim drugačijoj verziji. Mi smo tada predlagali i garancijski fond s kojim bi garantirali poslovnim bankama i utjecali na problem visine kamata, utjecali na problem i visokih pasivnih kamata, međutim od svega toga ništa, a imamo Hrvatsku garancijsku agenciju. Hrvatska Vlada raspolaže i sa garancijskim potencijalom temeljem imovine koja je potpuno neiskorištena. Da smo odabrali po nekom kriteriju tvrtke do 400 zaposlenih od 3 milijardi koliko smo predlagali ukupnog potencijala, 20 tvrtki bi dobilo 15 milijuna. Da li Da li s tih 15 milijuna takva tvrtka, ponavljam temeljem određenog kriterija, ne prepuštanja tržištu, da li bi te tvrtke napravila neki posao? Sasvim sigurno da ne, i pokrenule u jednom segmentu gospodarstvo. Prema tome ima čitav niz, ekonomska struka, mi iz oporbe čitavo ovo vrijeme predlažemo, predlažemo, predlažemo, međutim jednostavno nema snage za preuzimanje odgovornosti, nema potrebne hrabrosti za preuzimanje odgovornosti i do onog trenutka dok Vlada Republike Hrvatske ne preuzme odgovornost na sebe i pruži mogućnost i alate koji postoje, sredstva koja postoje, institucije koje imamo, da stane iza gospodarstva i to ne onog o kojem je govorio kolega Marić nego onog koji žilavo i to vrlo žilavo, pazeći na svaku kunu, sa svojim odgovornim odnosom prema poslovanju svoje tvrtke uspjeli su se sačuvati i u ovo vrijeme snažne nelikvidnosti koje su prouzrokovala javna poduzeća i ljudi sasvim sigurno imaju šanse, imaju potencijala da ove alate iskoriste. Međutim, tu netko treba imati i znanja i netko treba imati odgovornosti. Druga stvar koju želimo posebno mi u klubu Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika želimo posebno potaknuti, želimo posebno naglasiti kao jedan od mogućih problema. Naime, čuli smo u izvješću da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj napravila jedan model u podršci pretpristupnog programa IPARD-a. Sad je naše pitanje što radimo, da li radimo, da li radimo na osmišljavanju modela za strukturne fondove, za strukturne instrumente. 3,5 milijardi nas čeka 2012., 2013. Ja ne ulazim koliko mi u ovom trenutku projekata imamo, ali ih nemamo. Ne ulazim u to koliko ćemo mi projekata pripremiti do konca 2011., vrlo malo gotovo sigurno. Ali ja pitam koji smo mi potencijal, prvo pitam koliko smo mi informirali naše općine i gradove. Možda jesmo, ali koliko smo informirali gospodarstvenike. I gospodarstvenici imaju mogućnost u tom segmentu gdje može za 15 kuna kupiti 85 kuna ili za 15 eura 85 eura. smo mi, da li smo mi formirali fond, da li smo mi formirali kreditnu liniju u okviru Hrvatske banke za obnovu i razvoj koja će biti podrška iscrpljenim jedinicama lokalne uprave koji danas jer kompletno stabiliziranja državnih financija radi se na teret jedinica lokalne uprave koje imaju znanje, imaju projekte, imaju programe, da im pomognemo da te programe i projekte pripreme za moguće pretvaranje virtualnog europskog novca u konkretni novac. Da li imamo kreditne linije prema gospodarstvu, da gospodarstvo se pripremi za pretvaranje virtualnog europskog novca u stvarni novac u njihovim tvrtkama i njihovim poduzećima? Logika govori da budući da nam je na raspolaganju 3,5 milijarde, logika govori da bi mi u ovom trenutku trebali imati barem 7 milijardi. Španjolska prije nego je ulazila imala je 10 puta više prijavljenih projekata nego je bio potencijal kojeg im je odredila Europska komisija. Koliko imamo mi toga? A sasvim sigurno i u tom segmentu je izuzetno važna uloga i značaj Hrvatske banke za obnovu i razvoj. I u tom smislu mi u klubu Hrvatske narodne stranke pored podrške ovom izvješću želimo upozoriti Vladu Republike Hrvatske da svi ovi alati, sve ove dobre stvari koje imamo na raspolaganju, a Hrvatska banka za obnovu i razvoj sasvim je jedna od tih, da je vrijeme da preuzme odgovornost i da kroz ovaj ključni aparat da ili osigura podršku hrvatskom gospodarstvu, ali prije toga da se i odredi kojem dijelu hrvatskog gospodarstva. Normalno da za to treba imati znanje. Da li to znanje ima što mi u klubu HNS-a i Hrvatske stranke umirovljenika sumnjamo jer vrijeme i aktivnosti dokazuju. Ali sasvim sigurno to je prilika s kojom nemamo vremena čekati, prilika koju moramo iskoristiti odmah danas, kad već nismo jučer. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dvije prijave ispravaka navoda. Najprije uvaženi kolega Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Koračević je rekao netočno da hrvatskoj Vladi nedostaje znanja i odgovornosti. Odgovornost je zasigurno kolega Koračeviću i isplata i rodiljnih naknada koje se usput budi rečeno vi u vrijeme koalicijske Vlade bili ukinuli. Druga redovita isplata mirovina, dječjih doplataka i svega ostaloga što je potrebito. Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond pozdravljaju odluke Vlade kao odlučne. Ali kada se krene u odlučne te zahtjeve, e onda vi biste malo politizirali kao na primjer i sa referendumom. To se meni čini vaš pristup nekako kao hoću, neću kao što kaže naš kolega Mirando Mrsić. Hvala lijepa. Hvala. I drugi ispravak navoda Davor Huška. Kolega Huška izvolite. da nisu osigurana sredstva za sufinanciranje projekata Europske unije. Pa evo samo jedan primjer iz ovog izvješća program IPRD kojem je cilj upravo kreditiranje projekata kandidata za IPARD mjeru 1.1 cilj je omogućiti podnositeljima zahtjeva, potencijalnim kandidatima povoljnija kreditna sredstva za financiranje cjelokupne investicije koja obuhvaća i dio investicije koji će se kandidirati za IPARD program. Evo to je početak, dobar početak upravo preko HBOR-a gdje se osiguravaju sredstva za financiranje predpristupnih fondova, a ja vjerujem da će biti otvorene linije i za strukturne fondove kad za to dođe trenutak, a da u Hrvatskoj nema pripremljenih projekata govorite o virtualnim sredstvima Europske unije. Ja mislim da vi živite u nekakvom virtualnom svijetu, spustite se na teret, u gradove, općine, županije, pa vidite koliko projekata danas ima pripremljenih, koliko projekata sa građevinskim dozvolama ima pripremljenih u Hrvatskim cestama, Hrvatskim vodama i daj Bože da se ta sredstva što prije otvore. Hvala. Zlatko (HNS)** Ispravljam netočan ispravak, članak 203. jer ja nisam govorio, vi ste ispravljali moj netočan navod, nešto o čemu ja uopće nisam govorio, a očito da vi živite u virtualnom svijetu, jer ste pomiješali kruške i jabuke. Moja diskusija se temeljila na onome što nas čeka. To je 2012., 2013. Prema tome, .../Govornik se ne razumije./... a vi ste mene ispravljali na onome što radimo danas.

Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. S klubovima smo završili. Prvi se prijavio kolega Gordan Maras. Nema ga. Zatim je prijavu predala uvažena kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. Nema Pa kolega Željko Turk. Izvolite kolega Turk. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolega predsjedniče uprave, dame i gospodo. Pred nama je izvješće HBOR-a za godinu koja je iza nas i odmah na početku da kažem da ću osobno to izvješće podržati u obliku i na način kako je danas ovdje na plenarnoj sjednici, a isto tako i na odborima prezentirano. Jasno je i već smo to ovdje nekoliko puta rekli da je 2009. godina, godina krize i svakako da je ovdje ukupni rad HBOR-a i njegovo promatranje svakako vezano na tu okolnost i na tu činjenicu. Odmah na početku, dakle valja konstatirati da je u toj 2009. godini broj ukupno izdanih kredita u postocima povećan za 4% iako je za nekoliko postotnih poena smanjena sama financijska vrijednost. Ali ovdje je bitno konstatirati, naznačeno da u prvobitnim planovima HBOR-a za tu 2009. godinu taj plan smanjenja, a imajući u vidu kompletne ekonomske okolnosti bio predviđen i daleko veće što znači da je HBOR usto usprkos toj situaciji u tim novonastalim uvjetima kroz rad te godine našao dodatna sredstva i nove programe koji su utjecali usuđujem se reći na i više nego korektno izvršenje tog programa za 2009. godinu. Još jedna bitna karakteristika da je unatoč krizi i na financijskom tržištu koja u debeloj velikoj mjeri je vezana i uz povećanje kamatnih stopa HBOR svojim financijskim transakcijama uspio te kamatne stope zadržati na postojećoj razini što svakako valja ocijeniti kao uspjeh čelnih ljudi i uprave HBOR-a u tom proteklom vremenu za 2009. godinu. Svakako da valja primijetiti da u novonastalim okolnostima uz one strateške odrednice koje HBOR ima da je bilo bitno primijetiti, a onda se i prilagoditi novonastalim uvjetima, te u okviru kreditiranja ponuditi one programe koji sa jedne strane osiguravaju razvoj, ali i sa druge strane u uvjetima krize omogućuju rad i djelovanje privrednih subjekata na postojećoj razini. Jer je jasno i ne treba puno ponavljati, da je zapravo održavanje zaposlenosti nivoa plaća i postojećeg prometa poduzeće bio zapravo primarni cilj uz normalno mogućnost razvoja gdje je to moguće, s time posebno dakle pohvaljujem i jasno konstatiram da i upravo programi koji su vezani za financiranje obrtnih sredstava su bila nužnost i dobro pogođena mjera, te u tih nekoliko segmenata financiranja obrtnih sredstava po različitim programima od trajnih obrtnih sredstava, od kreditiranja proizvodnje, likvidnosti, pripreme izvoza, turističke sezone te mikrokreditiranje su dobro rovođene mjere koje su u toj 2009. ... . / . godine osigurale …/Ne razumije se./… subjektima preko 4,7 milijardi kuna kredita po skoro 900 izdanih kredita, i zapravo je HBOR poslije odgovorio na mislim negdje preko 75 do 80% svih zahtjeva koji su po tim osnovama bile i navedene. Svakako, to je još i posebno valja spomenuti potporu samim hrvatskim izvoznicima sa preko 550 kredita, te posebno 550 kredita koje su odobrene za potrebe maloga i srednjega poduzetništva. Kada govorimo upravo o samim obrtnim sredstvima, tada je temeljni cilj čijim je HBOR bio vođen u toj 2009. godini bilo osiguranje osnaženja samoga poslovanja kroz investiranje i izdavanje kredita u trajna obrtna sredstva, posebice kreditiranja same proizvodnje gdje je posebna ciljna grupa bila robna proizvodnja kojem se omogućava olakšanje poslovanja te posebno poboljšavanje konkurentnosti likvidnosti u tim bitno otežanim uvjetima poslovanja koji su svakako vezani i uz trendove na svjetskoj privrednoj sceni i ukupnoj sceni, a isto tako normalno i na prostorima Hrvatske …/Ne razumije se./… privrednim okolnostima i uvjetima. Ono što bih možda posebno ovdje želio reći da je HBOR imao posebno sluha i za potporu izvoznicima kroz različite programe, od samih priprema kandidatura za IPARD mjere te sredstva kreditiranih izvoznika iz …/Ne razumije se./… programa, ali ono što posebno želim reći da samo kreditiranje izvoza vezano na izvoz po robnim proizvodnjama za koje znamo, a znamo da je robna proizvodnja ta koja je prva i nastradala pa me u svakom slučaju veseli da je preko 5 stotina kredita vezano upravo na prostore i na programe pripreme izvoza, a zgodno je konstatirati da u tim kreditima prednjače najveći dijelom prehrambena proizvodnja, nakon toga kemijska industrija, proizvodnja strojeva, gotovih metalnih proizvoda, te na kraju krajeva dakle taj industrije koji je i u tim otežanim uvjetima a unatoč dakle padu izvoza bio taj koji je nosio hrvatski izvoz u 2009. godini. Svakako da valja konstatirati i daljnje aktivnosti HBOR-a na izdavanju bankarskih garancija po pojedinim poslovima u novonastalim uvjetima, te svakako vjerujem da te mjere u 2009. godini bitno su pridonijele jačanju hrvatskog gospodarstva u tim uvjetima u kojima je hrvatska privreda djelovala. Svakako da valja konstatirati i ovdje podvući crtu da i unatoč tim otežanim uvjetima privređivanja hrvatske privrede je i poslovanje Hrvatske banke za obnovu i razvoj bilo uspješno, uvažavajući posebnu težinu poslovanja, a vezano na značajan rast rizika na svim izvoznim tržištima koji su primijećeni u 2009. godini. Svakako da je osnovna karakteristika tog poslovanja i pad izvoza koji je ipak skoro po 20% u proteklom razdoblju, a koji je rezultat upravo smanjenje potražnje, kako na domaćem, a onda normalno i na vanjskom tržištu. Jedna od tih bitnih karakteristika u kojima je HBOR poslovao u 2009. godini je i produženje rokova plaćanja, što je svakako momenat koji utječe na smanjenje ukupne likvidnosti samih izvoznika, a svakako se to odnosilo i time utjecalo na poslovanje i same Hrvatske banke za obnovu i za razvoj, te kontinuirano rastuća potražnja za proizvodima osiguranja u novonastalim uvjetima. svemu tomu, Hrvatska banka za obnovu i razvoj je poslovala pozitivno, kvalitetno se povećalo u pravilu svim povećanim rizicima koji su bili u 2009. godini, uz uvažavanje činjenica i podataka koje je iznio i gospodin Marić kada je riječ o vrstama rizika koje su posebno eksponirane i vidljive, konstatiramo i obnove, Hrvatske banke za obnovu i razvoj u 2009. godini. I da na kraju ponovim dat ćemo i posebno mišljenje. Hvala. Hvala lijepo. I sada se dalje za raspravu prijavila, i na redu je uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Izvolite kolegice. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Evo Hrvatska banka za obnovu i razvitak praktično postoji već 18 godina i od tada pa do danas Hrvatski sabor svake godine potvrđuje njezin izvještaj o radu i financijskom poslovanju za proteklu godinu. Godišnji izvještaj je sastavljen u skladu sa važećim zakonskim propisima, posebno sa Zakonom o računovodstvu i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, i mora točno i istinito prikazati poslovni događaj i financijski položaj banke. Uprava banke dužna je osigurati uvjete, i poduzimati mjere za pravodobno i točno vođenje svih knjigovodstvenih evidencija i za sprječavanje nepravilnosti. Kako je ovo izvješće već usvojio nadzorni odbor i pozitivno mišljenje dala neovisno revizorska kuća, o podacima i opravdanosti poduzetih mjera i aktivnosti zaista nemamo pravo sumnjati, a osnovni strateški ciljevi HBOR-a su poticanje i financiranje sustavno, održivo i ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja Republike Hrvatske. Činjenica je da s obzirom na pojavu svjetske financijske krize već krajem 2008. godine i njezin bitan utjecaj na poslovanje u 2009. godini daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak ostvarila puno bolje rezultate, nego što se zaista moglo očekivati na početku godine. To se prvenstveno odnosi na osiguranje uz pomoć Vlade Republike Hrvatske, potrebnih kreditnih sredstava za kreditiranje hrvatskog gospodarstva i to u vrijeme sloma mnogih financijskih svjetskih tržišta. Pri tome je vrlo važno naglasiti da su uvjeti kreditiranja prema krajnjim korisnicima ostali isti kao i prije krize, dakle kamatne stope, rokovi, i osiguranje plaćanje i drugo. HBOR je, a već je i rečeno tijekom 2009. godine, ali zaista to treba i reći odobrilo ukupno tisuću 202 kredita, što je dakle za 4% više nego prethodne godine, a iznos ukupno odobrenih sredstava od preko 6 milijardi kuna manji je za 5% nego godinu dana ranije, međutim krajem 2008. godine predviđalo se znatno veće smanjenje kreditnih plasmana zbog najavljenih teškoća oko osiguranja sredstava. Ovako po meni puno bolje ostvareni rezultati su prije svega rezultat uspješnosti poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ali i vrlo dobre suradnje i velike pomoći Vlade Republike Hrvatske. Posebno je važno istaknuti da su uvjeti kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak od strane međunarodnih financijskih institucija, dakle Svjetske banke, Njemačke razvojne banke i drugih ostalih kao i prije pojave svjetske ekonomske krize što po meni govori o položaju sigurnosti financijskog kapitala u Hrvatskoj. Prema tome, ne može se govoriti da ovdje nema neke sigurnosti i da Vlada ne čini da to i bude. Važno je također istaći da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak u 2009. godini punu pažnju posvetila Hrvatskim izvoznicima i malom i srednjem poduzetništvu. Tako je u izvoznicima odobreno 4,18 milijardi kuna ili čak 68% ukupnih odobrenih kredita kroz 550 kreditnih linija. Isti broj kredita 550 odobren je malom i srednjem poduzetnicima ali u iznosu od 961 milijun kuna. Na ove dvije gospodarske grupacije prošle godine je stavljen prioritet pri odobravanju kredita zbog toga što su one među prvima pogođene svjetskom financijskom krizom, izvoznici zbog smanjenja broja narudžbi a mali i srednji poduzetnici zbog povećanja nelikvidnosti i pružanja pomoći u održavanju konkurentnosti postojećeg opsega djelatnosti. Ova su sredstva realizirana direktno putem pet područnih ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak i baš mi je drago što u tim većim mjestima postoje područni uredi, koji su pružali stručnu pomoć pogotovo malim poduzetnicima i omogućili im dostupnost kredita, ili putem poslovnih banaka koje su preuzele provođenje realizacije kredita. Mislim da je važno reći da je HBOR pravovremeno i stručnu i kvalitetno se uključila u pružanje pomoći gospodarstvenicima u prevladavanja problema nelikvidnosti uvođenjem novih kreditnih programa namijenjenim financiranju obrtnih sredstava. Ovi programi izazvali su veliki interes gospodarstvenika što se vidi po broju odobrenih kredita za te nove programe, 879 od ukupno 1202, ali po visini odobrenih iznosa, 4,7 milijardi kuna, odnosno 77% od ukupno odobrenih sredstava. Sigurno je da će ovi novi programi koji su išli prošle godine, koji su nastavljeni u 2010. svoje pune učinke a i koristi pokazati u ovoj a i u idućim godinama. Tijekom izvještajne godine nastavljena je provedba novih kreditnih programa s ciljem učinkovitijeg korištenja sredstava pretpristupnih fondova Tako je u sklopu ovog programa omogućeno kreditiranje projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje iz posebnog pretpristupnog programa za poljoprivredu i ruralni razvoj SAP-a, isto tako kroz program FAR kreditira se malo i srednje poduzetništvo za projekte bespovratnog korištenja sredstava iz darovnica FAR iz 2006. godine. U sklopu IPA programa za dodjelu darovnica za poslovnu infrastrukturu HBOR je donio odluku o praćenju korisnika programa kreditiranja poslovne infrastrukture. Po programu mikro kreditiranja odobreno je u 2009. godini 240 kredita u visini 83 milijuna kuna i ova su sredstva u cijelosti iskorištena već u studenom 2009. godine. Tako se zaista ova linija pokazala vrlo uspješna i prihvatljiva, krajnjim korisnicima, mislim da je dobro što se odmah započelo s pregovorima s Njemačkom razvojnom bankom, o zaključivanju nove linije. Već samo ovako nabrajanje nekih rezultata Hrvatske banke za obnovu i razvitak, nekih provedenih i započetih novih kreditnih programa daje nam osnovu zaključiti da se ona aktivno uključila u ostvarivanje svoje osnovne zadaće a to je kreditiranje razvoja Hrvatskog gospodarstva. Zbog toga, mislim da ovaj godišnji financijski izvještaj treba prihvatiti. Predlažem da se preporuči i drugim financijskim institucijama i poslovnim bankama, da se aktivno uključe u programe kreditiranja razvoja našeg gospodarstva jer svi oni će u budućnosti imati koristi od jakog i konkurentnog poduzetništva. Hvala lijepa. Hvala kolegice. Na redu je za raspravu uvaženi kolega Davor Huška. Izvolite kolega. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Uprave sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo, iz ovog Izvješća HBOR-a za 2009. godinu želim istaći ono što mislim da je najbitnije a to je istaknuto u ovom Izvješću suradnja HBOR-a i realizacija projekata i programa prema gospodarstvu i poduzetnicima. U razdoblju gospodarske i financijske krize jedan je od osnovnih ciljeva HBOR-a bio povećati dostupnost kreditnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima uz povoljnije kamatne stope, te na taj način izravno utjecati na njihovu konkurentnost i likvidnost te potaknuti utemeljenje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Tako od ukupno 28 kreditnih programa malim i srednjim poduzetnicima bilo na raspolaganju njih 21, programi kreditiranja provode se izravno i putem poslovnih banaka, bez obzira na mišljenje nekih kolega da je bolje provođenje kredita prema poduzetnicima preko poslovnih banaka, prema informacijama koje dolaze sa terena od poduzetnika, zadovoljniji su kada direktno koriste kreditna sredstva preko Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Sa zadovoljstvom treba istaknuti da s ciljem pružanja pomoći Hrvatskim gospodarstvenicima u prevladavanju problema nelikvidnosti, HBOR je 2009. godine uveo nove programe namijenjene financiranju obrtnih sredstava koji su izazvali veliki interes gospodarstvenika. Po svim programima namijenjenim kreditiranju obrtnih sredstava, trajna obrtna sredstva, kreditiranje proizvodnje, likvidnost, priprema izvoza, priprema turističke sezone i mikro kreditiranje tijekom 2009. godine odobreno je 879 kredita, u ukupnom iznosu preko 4,7 milijardi kuna odnosno 77% ukupnih odobrenja. Mogu reći da su prema ovome, sudeći ovo dobro pogođeni programi pomoći poduzetnicima u najtežim trenucima njihovog poslovanja. Nadalje, odličnom suradnjom sa međunarodnim financijskim institucijama rezultiralo je i iznalaženje povoljnih financijskih sredstava. Istaknuta je i suradnja sa Njemačkom bankom za obnovu i razvitak, sa Centralnom investicijskom bankom, sa Europskom investicijskom bankom, te sa svjetskom bankom, te su tako pod istim uvjetima kao i prije u ova krizna vremena omogućili kreditiranje iz sredstava HBOR-a prema krajnjim korisnicima korisnicima pod istim uvjetima, što omogućuje zadržavanje kamatnih stopa HBOR-a na istoj razini. Zadovoljstvo je prokomentirati i strukturu kreditnog portfelja gdje 91% portfelja ulazi u skupinu A, samo 9% u skupinu B, a 0% u skupinu C. I na kraju želim istaknuti jednu i naglasiti dobru suradnju Hrvatske banke za obnovu i razvoj sa jedinicama lokalne samouprave, sa jedinicama regionalne samouprave. Odličnu suradnju djelatnika Hrvatske banke za obnovu i razvoj, sa potpornim institucijama, poduzetništvu, poduzetničkim centrima, poduzetničkim inkubatorima, tehnološkim parkovima, a i sa samim poduzetnicima, te također spremnost djelatnika pa i samog direktora HBOR-a da dođu na teren da se spuste među poduzetnike, predstavnike potpornih institucija, gradova, općina i predstave programe HBOR-a. Zbog svega navedenog želim vam uspješan rad i u narednim godinama i naravno da prihvaćamo ovo izvješće HBOR-a za 2009. godinu. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Za učešće u raspravi prijavio se i uvaženi kolega Jerko Rošin. Izvolite kolega zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Kovačev, kolegice i kolege. Eto u vremenima krize financijske krize u svijetu i u Hrvatskoj koliko refleksna, a koliko same po sebi stvorene bez obzira na to sagledavanje izvješća HBOR-a po mom sudu ipak budi određeni optimizam. Optimizam u sagledavanju realizacije u 2009. godini u odnosu na prethodne godine i broja realiziranih ugovora. Naime, ako sam dobro vidio u izvješću ukupan iznos u odnosu na 2008. godinu povećan je za 14% ako sam te podatke dobro iščitavao. A broj korisnika koji su s time za 18% povećanje. Dakle, plasman sredstava, broj korisnika pokazuje jedan pozitivan razvoj. I zato kažem optimističan u odnosu na one koji imaju ozbiljna svoja vlastita možda mala ali vlastita ulaganja predstavljaju samostalnu inicijativu uglavnom manjih gospodarskih subjekata, ne prevelikih gospodarskih subjekata i prepoznavanje države u odnosu na beneficije koje se takvim kreditima daju, razumijevanje države za takvo gospodarstvo posebno ono koje se odnosi na izvozno orijentirano gospodarstvo, kao što je sa tim podatkom rečeno. Samim tim ne samo da se ostvario pozitivan pomak dat poticaj gospodarstvu Hrvatske, nego je i rezultat poslovanja HBOR-a sa 165 milijuna u toj godini realiziran u jednom pozitivnom odnosu. Važno je i nekoliko drugih elemenata ovog izvješća istaknuti, kao i obrazloženje zašto se slažem s takvim izvješćem, ali još više sa aktivnošću koje je takvim izvješćem prikazano, da rad HBOR-a prolazi medijski vrlo tiho, nezapaženo gotovo, nezapaženo zato što ga ne krase nikakve afere, nikakvi skandali u smislu plasmana korištenja tih sredstava. I u jednom tihom i mirnom radu evo već 18 godina od '92. koliko vidim do danas, plasirano je oko 70 milijardi kuna, što znači približno nešto više od 4 milijarde na jednu godinu. HBOR je u jednoj funkciji vrlo korisnoj i na određeni način kao posrednik između izvora financiranja i krajnjih korisnika, svojevrsni dispečer. Ali istodobno i jedna revizija planiranih ulaganja, dakle jedna ocjena koja je ne samo sigurnost plasmanu sredstava, nego i provjera svakoj gospodarskoj inicijativi da ta sredstva preuzme, koliko su opravdana ta sredstva odnosno koliko je opravdano ulaganje, jeli realno da će ta sredstva moći biti vraćena. Na takav način dobivanja tih sredstava i korisnici tih sredstava imaju veliku sigurnost da će i poslovati onako, jer su naravno kriteriji puno strožiji od dobre volje i želje gospodarstvenika da idu naprijed. Dvije stvari koje bih još istaknuo. To je jedno želja da HBOR raspolaže sa više sredstava i da može podržavati više gospodarskih inicijativa, manjih gospodarskih subjekata, ali i jednu drugu želju koju bi na određeni način trebalo barem sa moje strane shvatiti kao sportsku kritiku. Mislim da je Splitsko-dalmatinska županija koju predstavljam ovdje u Saboru i za čije se interese borim može sa 1,6 premalo zastupljena u odnosu na sve ostale subjekte. Ne mislim da iza toga postoji određena namjera da to ostane na toj razini. Možda je problem i u tome što ta sredstva nisu ni zatražena, jer neke jače gospodarske inicijative iz Splitsko-dalmatinske županije nije bilo. Ne pravim analizu toga, ali ističem da bih svakako volio da dosegne puno veće kao što je recimo Varaždinska ili mnoge druge koje su sa 3,2 ova 4,3 Dakle, ako može biti i više razumijevanja, premda ne mislim da je bilo, ako može biti više razumijevanja za inicijative koje dolaze iz Splitsko-dalmatinske županije koju na određeni način i u gospodarskom smislu zastupam. U svakom slučaju podržavam izvješće čestitam na radu i vjerujem da će se tako i nastaviti. Nema sumnje kada već tako dobro dugo vremena traje. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala kolegi Rošinu. Ovime smo iscrpili ukupno sve prijave za raspravu po klubovima i pojedinačno. I zaključno će se u ime predlagatelja obratiti Anton Kovačev, predsjednik uprave. Izvolite gospodine. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnice i zastupnici. Hvala vam lijepa na raspravi. Adžić-Jagodić smo zapisali sve vaše primjedbe i prijedloge. Nastojat ćemo koliko je god to moguće i uključiti u naš rad u sljedećem razdoblju i u naša pravila.Kažem, god to moguće. I ova rasprava je pokazala ulogu ili mjesto HBOR-a između čekića i nakovnja. Dakle, u svim vremenima, a posebno u protekloj godini u vrijeme kada se svjetska gospodarska i financijska kriza prelila u Hrvatsku i značajno ugrozila poslovanje gospodarskih subjekata, pojačan je pritisak ili vapaj kako god to hoćete nazvati prema HBOR-u da ukine dosta pravila, opreza, osiguranja prema odobrenu ili tijekom odobrenja kredita gospodarstvenicima. S jedne strane kako bi se ublažila taj

što više osiguranja naših plasmana i opreza kod odobrenja, smanjenja izravnih kredita i Dakle, ta naša uloga između čekića i nakovnja će se nastaviti i mi ćemo nastojat kao i u prethodnom razdoblju održati nekakvu ravnotežu nastojeći da kao državna razvojna banka potaknemo sve one gospodarske subjekte i sve one projekte koji daju sigurnost urednog vraćanja i razvitka, otvaranja novih radnih mjesta ili povećanja izvoza ili općenito poslovne aktivnosti s jedne strane. Pa i u onim slučajevima gdje osiguranja kredita nisu ono, kako se bankarski kaže, tvrda u nekretninama ili ono što uobičajeno traže poslovne banke jer bez te hrabrosti i bez preuzimanja rizika ne možemo očekivati značajni poticaj gospodarstva i značajni iskorak hrvatskog gospodarstva, a posebno hrvatskog izvoza. Ali s druge strane, uvažavajući bankarsku struku primjenjivat ćemo sva ona pravila koja poslovne banke i razvojne banke u zemljama Europske unije primjenjuju kod odobrenja svojih kredita. Dakle, nastojat ćemo pronaći ravnotežu kao što smo je pronalazili i do sada. HBOR je do sada odobrio preko 42 tisuće i 300 pojedinačnih kredita i nije moguće da među tim kreditima nema loših plasmana. Nije to moguće ni kod jedne poslovne banke, bilo koje druge razvojne banke. Međutim, upiranje prstom samo u neke pojedinačne slučajeve loših plasmana ili neurednog vraćanja ili kašnjenja u vraćanju zamagljuje stvarnu sliku djelatnosti i rada HBOR-a. Ja sam naveo podatak i ponovit ću ga, dakle u strukturi našeg portfelja su klasificirani krediti u A skupini, samo oko 9% u B i mislim da je to zadovoljavajuće, posebno gledajući onaj učinak koji smo mi imali kao državna razvojna izvozna banka na poticanje gospodarstva i u protekloj izvještajnoj godini i općenito. Ono što sam spomenuo, ali ponovit ću, dakle vrlo značajan je pomak koji imamo u prvih pet mjeseci ove 2010. godine gdje smo ostvarili 56% povećanje kreditnih plasmana u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini. Što se tiče strukture odobrenih kredita, točno je i ja sam to naveo u izvješću, da je ta struktura u 2009. značajno različita u odnosu na sve prethodne godine. Naime, u svim prethodnim godinama mi smo gotovo 70% kredita odobravali za ulaganje, za investicije, za ulaganje u osnovna sredstva, a samo 30-tak% za obrtna. Ta struktura se u 2009. godini promijenila i to ne slučajno, naime mi smo osluškujući ono što su gospodarstvenici tražili otvorili nove kreditne programe, dakle uspostavili nove kreditne programe upravo rješenja osnovnog problema gospodarstva u protekloj godini, a to je bio problem nelikvidnosti i potreba za obrtnim sredstvima. Tako da je struktura odobrenih kredita u prošloj godini bila oko 70% za ulaganja u obrtna sredstva. Naime, nije moguće očekivati u vremenu krize dakle u vremenu smanjenja potražnje i plasmana i na domaćem i inozemnom tržištu nije moguće očekivati početak novih investicija, povećano ulaganje nego dapače smanjenje potreba za ulaganjem odnosno za investicijama. To nije samo slučaj u Hrvatskoj nego i u svim zemljama okruženja i u svim zemljama Europske unije. Bilo je spomena multiplikatora ili nedovoljnog korištenja potencijala u temeljnom kapitalu koji je HBOR imao na raspolaganju i prošle i proteklih godina. Ja moram kazati da su značajne, velike, ugledne razvojne banke iz zemalja Europske unije u 2009. godini zabilježile gubitke u milijardama eura. Mi smo hvala Bogu i proteklu tu kriznu godinu zaključili sa dobitkom, sa dobiti koja nije značajna i koja je manja nego prethodnih godina, ali potvrđuje da smo pronašli ravnotežu između one naše osnovne zadaće, potpore gospodarstvu i potpore rastu hrvatskog gospodarstva i sigurnosti plasmana odnosno dostatnog osiguranja i poštivanja bankarskih kriterija i stručnih mjerila za odobrenje svih kredita. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.